Poštovani državni tajniče,

Poštovani državni tajniče,

zvala sama

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi na redu je gospodin Branko Bačić koji će govoriti u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite.

da zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, Posljednji zakon danas na dnevnom redu je: - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pri obdobalnom

posao, ali tako da nismo uspjeli ga staviti na dnevni red. Ovaj zakon nosi broj 821, predlagatelj je Vlada RH. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnoga reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su provodili Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. S nama je državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, okoliša i energetike, g. Ivo Milatić, želi li uzeti uvodnu riječ? Da, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS, uvažene saborske zastupnice i zastupnici, pred vama je nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pri odobalno istraživanje i eksploataciji ugljikovodika, te je postojećim Zakonom o sigurnosti koji je objavljen u Narodnim novinama 78/15 prinijet, prinijeta Direktiva u pravni sustav RH i to Direktiva br. 2013/30, te njihove odredbe se odnose na sprečavanje velikih nesreća tijekom odobalnog istraživanja i eksploatacije ugljikovodika. Nadalje, navedenim se propisom uredila primjena istog za sprječavanje i postupanje u slučaju velikih nesreća povezanih sa izvođenjem odobalnih radova, upravni i inspekcijski nadzor, prekršajne odredbe i druga pitanja. Sukladno prenesenoj EU Direktivi, a vezano uz politiku, sigurnost i osoba i imovine, kao i zaštite okoliša tijekom 2017.g. osnovana je koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika kao nadležno tijelo za kontrolu provedbe djelatnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika. Cilj primjene ove Direktive je u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti rizik nastanka velikih nesreća vezanih za odobalne, naftne i plinske djelatnosti i ograničiti njihove posljedice, te time poboljšati zaštitu morskog okoliša i priobalnih gospodarstava od onečišćenja, uspostaviti minimalne uvjete za sigurno istraživanje i eksploataciju nafte i plina i ograničiti moguće prekide domaće proizvodnje energije, te poboljšati mehanizme odgovora u slučaju nesreće. Direktivu 2013/30 Europskog parlamenta i vijeća o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti morale su implementirati zemlje članice s odobalnim vodama u kojima se odvijaju aktivnosti vezane uz istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i zemlje članice u kojima je registrirana tvrtka koja se bavi takvim aktivnostima. S obzirom na činjenicu da se u hrvatskom odobalju odvijaju aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, RH imala je obvezu prenošenja te Direktive. Uz navedeno s obzirom na opseg i broj odobalnih objekata RH svrstana je u prvu skupinu zemalja članica, točnije u skupinu sa najintenzivnijim aktivnostima i s više od 10 objekata. Danas se u hrvatskom odobalju nalazi 20 odobalnih objekata, platformi, od toga je 19 eksploatacijskih objekata od kojih 2 stalno nastanjena objekta, ostali su automatizirani i jedno kompresorsko postrojenje. Do sada cjelokupnu eksploataciju ugljikovodika na Jadranu koja je počela u listopadu 1999.g. čini prirodni plin biogenog porijekla visoke čistoće s gotovo 99,6% metana, a proizvodnja se odvija u 3 eksploatacijska polja, Sjeverni Jadran, Marica i Izabela. U proteklih 20.g. nije zabilježen niti jedan najmanji ekološki incident. prenošenja Direktive Europskog parlamenta i vijeća o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti došlo je do određenih neusklađenosti između EU propisa i Zakona o sigurnosti pri odobalno istraživanje i eksploataciji ugljikovodika,

što otvara moguće probleme oko naplate eventualnih šteta u slučaju posljedica velikih nesreća na okoliš, a također su pojedine odredbe u stvarnosti neprovodive, te mogu dovesti do nesigurnosti u postupanju ili do mogućih odgovornosti nadležnog tijela u slučaju neispunjenja obaveza naftno rudarskih gospodarskih subjekata. Nadalje, postoje dvije odredbe u kojima je pri prijenosu Direktive izostavljen dio teksta bitan za razumijevanje i određivanje obveza naftno rudarskih gospodarskih subjekata, čime se javlja problem u nedorečenim postocima koje svaka strana tumači na svoj način, a i rokovi naznačeni u zakonu mogu stvoriti nerazumijevanje kod naftno rudarskih gospodarskih subjekata. Sastav članova koordinacije treba mijenjati jer je za dio tijela javne vlasti nadležnih za pojedina područja djelokrug njihovih poslova prebačen u druga tijela javne vlasti, primjerice poslovi Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, te je potrebno imenovanje novih članova iz tijela javne vlasti, stoga se s predloženim zakonom uređuje sastav koordinacije. Također ovim propisom koordinaciji će se omogućiti propisivanje zabrane odobalnih naftno rudarskih, rudarskim gospodarskim subjektima na način zabrane odobalnih radova naftno rudarskim gospodarskim subjektima na način da će koordinacija naložiti tijelu nadležnom za provođenje inspekcijskog nadzora da rješenjem zabrani obavljanje odobalnih radova naftno rudarskom gospodarskim subjektima u slučajevima propisanim zakonom. Prema EU propisu nadležno tijelo za sigurnost je neovisno i objektivno u izvođenju svojih regulatornih funkcija, te mora djelovati neovisno od politike i donošenja odluka o ugovorima i financijskim obvezama. Hvala na pažnji. replika. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, rekli ste da ovim zakonom implementiramo Europske direktive u ovaj zakon i u naše, reguliranje ovog područja djelatnosti gospodarske na Jadranu, ono što je dobro za čuti od vas da iz izvješća da ovih zadnjih godina odnosno 20-tak godina nije bilo nijednog incidenta. Ključno je pitanje ima li RH kapaciteta da ukoliko dođe do incidenta da se sanira stanje odnosno tko je zadužen uz tvrtku koja ima koncesiju lokalne i regionalne samouprave koja je uloga imala i kapaciteta da se zaštiti Jadran od onečišćenja, jer ipak smo turistička zemlja. Naravno da je dobro da Hrvatska bude energetski neovisna i da imamo vlastite izvore i nafte i plina. Ali uz to sigurno da treba čuvati turizam na Jadranu, a ovo je potencijalna opasnost. Pa koliki su rizici i koliki su kapaciteti Republike Hrvatske, a u svjetlu klimatskih promjena, jer znamo da pratimo i najavljuje se rast razine mora i ogromni su tu problemi vezani uz ovu djelatnost, da li smo spremni za te rizike? Hvala. Ivo** Hvala uvaženi saborski zastupniče Vlaović. Što se tiče spremnosti Republike Hrvatske za ne daj Bože bilo kakve akcidentne situacije, ona je apsolutno na velikom, na visokoj razini što pokazuju i česte vježbe koje organizira se u sklopu i vatrogasne zajednice i svih nadležnih tijela zaduženih za zaštitu i spašavanje. Ovaj zakon je samo dodatna potvrda da se itekako vodi računa da se u tom cijelom procesu jedno neovisno tijelo kao što je ovo koordinacijsko tijelo dodatno kontrolira plus sve one redovne situacije koje se kontroliraju sukladno normalnim nadležnostima, tako da možemo reći da smo 100% sigurni da je Hrvatska spremna. A da je tome tako i dokaz da do sada nikada nismo imali nikakvih ekscesa i vrlo smo i uvjereni da to tako će i ostati.

u novom prijedlogu prostornog plana ulaze nova istražena polja kod Jabuke, Visa, Palagruže. Međutim, ovdje treba reći jednu stvar. Mi smo država koja živi od turizma, najvećim dijelom turizma. 20% nešto manje BDP-a, 18% je od turizma. Da li vi mislite da će turizam neće biti ugrožen kada vidimo ta istraživačka polja kada se bude nafta crpila? Da li će to baš izgledati lijepo i perspektivno? A ako se dogodi slučajno bilo kakav ekocit a moguć štete će biti da će propasti hrvatski sustav svih. Znači štete su ogromne. Da li ste stavili na vagu to? Hvala lijepo. hvala na pitanju. Ne znam gdje ste zaključili da će istraživanje krenuti kod Palagruže i Jabuke? Jednostavno nemam tu informaciju. Ovaj zakon se bavi sigurnosti. Ovaj zakon se bavi isključivo objektima kada se istraživanje napravi i kada krene eksploatacija i pridobivanje, pridobivanje ugljikovodika. Postoje određena polja koja su bila već jedanput dana na natječaju, ali nije se nitko javio i koliko ja imam informacija a obzirom da radim u Ministarstvu koje bi trebalo imati tu informaciju sigurno za sada nikakvih eksploatacija i istraživanja i dozvola na tom području kojeg ste vi spomenuli biti neće. I na kraju gospodin Branko Bačić replika. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, mene bi interesiralo da kažete da li je natječaj koji je … bio raspisan službeno u potpunosti zaključen, ili se još povlače određene potrebne pravne radnje s jedne strane, a s druge strane nisam dovoljno dobro vas čuo ako se ne varam o broju trenutnom broju eksploatacijskih platformi na Jadranu. Rekli ste 20 čini mi se ili 23, ali ja bih molio ako možete mi to reći, točno ponoviti na koje se to odnosi platforme.

Znači, taj natječaj je završio i sukladno Zakonu o eksploataciji i istraživanju ugljikovodika znači postoji ona faza kada bi se eventualno odlukom Vlade moglo nekome dati dati u koncesiju. Jasno i vi i ja i cijela javnost zna da tada, da sada nema razmatranja o tome, a kamoli da bi se takva odluka dala. A što se tiče ovih platforma oni su svi u sjevernom Jadranu. One su sve plinske platforme. Njim je ukupno 20. Od toga znači 17 eksploatacijskih odnosno jedna je kompresorska, a sve ostale su eksploatacijske. Znači, to su platforme koje funkcioniraju koje su u najboljim vremenima osiguravali Hrvatskoj milijardu i pol kubika plina

Ne. Otvaram raspravu. Prvi na redu je gospodin Branko Bačić koji će govoriti u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika donesen je u srpnju 2015. godine. Mi smo u Klubu, tada sam ispred Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice izrazio protivljenje tom zakonu iz nekoliko razloga od kojih je većina sada ovim izmjenama otklonjena. Naš temeljni razlog tadašnjem protivljenju ovom zakonu bila je činjenica da je po nama došao post festum. Dakle, ovaj zakon je temeljen na direktivi Europskog parlamenta i Vijeća iz 2013. godine, a koja je direktiva na razini Europske unije opet bila rezultat jednog drugog događaja koji se dogodio 2010. godine u Meksičkom zaljevu kada se dogodila najveća ekološka katastrofa u povijesti u modernoj povijesti, a prije sigurno takvih nije ni bilo, najveće onečišćenje mora u povijesti a koje onečišćenje i koja je ekološka katastrofa se dogodila ne na eksploatacijskoj platformi, nego na istraživačkoj platformi u Meksičkom zaljevu zvana Deep Wather Horizon gdje je na dubini od tisuću i pol metara kilometar i 500 metara je istraživano, istraživani su ugljikovodici od strane British Petroleuma kako bi mogao prići eksploataciji u Meksičkom zaljevu. Koliko je ta ekološka katastrofa bila snažna govori se da je za sanaciju čitavog tog prostora morskog okoliša, mora, obeštećenja ribara i lokalnih vlasti na prostoru koji je bio onečišćen uloženo preko gotovo 5 milijardi dolara, a i brojni Hrvati to moram reći koji se bave marikulturom u Meksičkom zaljevu čak i moji Pelješani su mi to obrazloženi su gotovo onemogućeno je njima, njihovim potomcima uzgajanje uzgajanje kamenica, oštriga, dagnji upravo u Meksičkom zaljevu pa su i oni obeštećeni od strane istog naftnog gospodarskog subjekta kako bi ga tretirao ovaj zakon. Dakle tada smo se u ime Kluba o tome smo govorili da je zakon o eksploataciji istraživanju i eksploataciji ugljikovodika trebao biti pretpostavka uz niz drugih dokumenata koje smo interpelacijom prepisivali koje bi trebale biti pretpostavka za ulazak u istraživanje i eksploataciju. I uvijek smo tvrdili da Klub zastupnika HDZ-a nije protiv istraživanja i eksploataciju ugljikovodika. Držimo, dakle iako ne znamo sa sigurnošću prilikom istraživanja jesmo li, hoćemo li naići na plin ili na naftu, danas već metode istraživanja i mjerenja sa velikom gotovo 100%-tnom sigurnošću može tvrditi što nas očekuje u morskom podzemlju. Mi u Klubu zastupnika smo uvijek tvrdili da je Jadran moguće i dobro je i opravdano i vi ste sami to državni tajniče malo prije rekli dobro je da Hrvatska crpi vlastite zalihe plina u Jadranskom moru. Mi u Klubu, ja osobno nisam za razmišljanje o eksploataciji niti istraživanju naftnih zaliha u Jadranu. Protiv sam i onih koji se događaju i na kojima radi susjedna Crna Crna Gora u Jadranskom moru s obzirom da su pretpostavljene zalihe nafte u hrvatskom, u Jadranu, ne u hrvatskom nego na Jadranu prema našim saznanjima na južnom dijelu Jadrana prema Otrantu gdje su dubine već i preko tisuću metara, a crpljenje, eksploatacija nafte na dubinama ispod tisuću metara je najkompleksniji, najsloženiji tehnološki proces u svijetu i koji se ne može s ničim mjeriti s obzirom na kompleksnost vađenja nafte iz tako velikih dubina s jedne strane, a s druge strane o potencijalnoj ogromnoj katastrofi koja može nastupiti za obalne države ispred čijih se eksploatira nafta. Dakle, to smo tada tvrdili i danas mi na tim pretpostavkama stojimo. Druga stvar koju pozdravljam i što je državni tajnik rekao i zbog čega ćemo mi podržati ovakvo rješenje to je da se jasno propisuje odgovornost naftno-rudarskog gospodarskog subjekta što u važećem zakonu nije bio slučaj. I sami ste rekli, mislim da je to bila i primjedba i tada smo o tome govorili odgovornost za izradu procjene, izvješće, nastanak pojedine nesreće veće ili manje kako je to ovim zakonom propisano više nije na koordinaciji kao tijelu koje provodi nadzor, definira, prati eksploataciju, nego je na naftno-rudarskom gospodarskom subjektu. To je potpuno jasno i to je novost kod nas. Međutim, u sjevernom moru to je već 20 godina egzistira odgovornost odgovornost naftno-rudarskog gospodarskog subjekta i to je dobro i to u svakom slučaju pozdravljam. Druga stvar, jest postoji svojevrstan sukob interesa i nije dobro i ne smije se dogoditi da član koordinacije bude stručna osoba koja je sudjelovala u postupku izdavanja dozvole za obavljanje istraživanja i eksploatacije ugljikovodika. To su potpuno jasne stvari. Ne može netko tko je sudjelovao u postupku izdavanja biti kasnije i kontrolor, bilo da dolazi iz agencije, bilo da dolazi iz Hrvatskog registra brodova itd. To je, dakle, to apsolutno treba podržati i to nije sporno. Ostaju dvije stvari koje evo mislim da bi bilo dobro da se se još razmisle i tada sam tvrdio i sada govorim. Naime, našim prostorno-planskim dokumentima u Hrvatskoj nigdje niti jedna županija, obalna županija nema predviđenu lokaciju, prostor za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Kada govorimo uz put budi rečeno o tome u pravu ste državni tajniče u 20 godina istraživanja eksploatacije plina u Jadranu nije bilo niti jedne ozbiljnije situacije koja bi mirisala na onečišćenje, na nešto što je izvan kontrole. I mislim da vrlo stručno i treba pohvaliti sve one koji vrše eksploataciju plina na Jadranu, do sada doista nije bilo. Međutim, bili smo svjesni činjenice da je negdje mislim da je bilo 1969. godine na bušotini na Braču … došlo do isparavanja isparavanja sumporovodika, čak je i prijetilo da se veliki dio Brača tada iseli zbog potencijalnog onečišćenja samoga zraka velikim količinama sumporovodika. Mislim da se zvala Milna 1 ili kako se već zvala sama bušotina na kojoj se dogodilo tada isparavanje sumporovodika. To želim reći iz razloga da nigdje u našim priobalnim morskim županijama nije predviđeno na njihovom prostoru da se vrši istraživanje i eksploatacija. Zašto? Zbog toga što županijski prostorni planovi pokrivaju prostor kopneni prostor, unutarnje morske vode i teritorijalno more. Županije svojim prostorno-planskim dokumentima ne smiju prema našim zakonima izići izvan teritorijalnog mora jer izvan teritorijalnog mora Republika Hrvatska, pa onda ni županije nemaju suvereniteta za razliku od Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske gdje je omogućeno istraživanje i eksploatacija ali sama strategija podrazumijeva i još jedan prostor koji ovdje nije spomenut. Ovdje se u zakonu i važećem, a sada to niste mijenjali, govori o činjenici da se istraživanje i eksploatacija može vršiti u unutarnjim morskim vodama, u teritorijalnom moru i epikontinentalnom pojasu. Ono se doista vrši u epikontinentalnom pojasu zbog toga što je ugljikovodik ispod podzemlja, a to je epikontinentalni pojas, ali je objekat koji vrši platforma smještena u ZERP-u, zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu i ja ne vidim, to sam tada rekao i sada, zašto kada spominjemo unutarnje morske vode i teritorijalno more koje podrazumijeva istu … vode mora iznad dna i podzemlje, živu i neživu prirodu u podzemlju je spomenuto kroz unutarnje morske vode, kroz teritorijalno more onda je ekvivalent tome što se događa u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru izvan teritorijalnog mora stupac mora je ZERP, a epikontinentalni pojas je ono podzemlje koje se nalazi ispod morskog dna u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu, pa sam to tada naznačavao. Čini mi se da je u tom dijelu zakon invalidan kada ne spominje ZERP. Mi se nemamo što bojati i spomenuti ZERP, mi mi ZERP čuvamo, zbog toga i jest osnovana obalna straža. Mi smo ga nostrificirali u Skupštini Ujedinjenih naroda sukladno Međunarodnoj konvenciji o pravu mora. On postoji. On u tom prostoru Republika Hrvatska ima sva prava pratiti onu kontrolu i ribarenja i onečišćenja, a upravo ovim zakonom propisujemo postupanje državnih tijela i koordinacije i stožera kako državnog tako i županijskog kada je u pitanju eventualna ne daj Bože katastrofa koja bi se dogodila na bilo kojoj od platformi koje se nalaze u zaštićenom ekološko-ribolovnoj pojasu. Prema tome, evo ovo je prvo čitanje, do drugog čitanja razmislite jer svaka ta platforma i sada koja se nalazi na sjevernom Jadranu ako je izvan teritorijalnog mora ona je u lokacijskom smislu nalazi se u ZERP-u, a ugljikovodik kojega crpi nalazi se u epikontinentalnom pojasu. To je distinkcija koju treba … I druga stvar, bilo kakav bilo kakav pristup istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na Jadranu do sada je a već imamo iskustvo i to bogato iskustvo istraživanja i eksploatacije plina temelji se na nekom prostorno-planskom dokumentu. Nema ničega što se u Hrvatskoj može obavljati, nema te djelatnosti koja je propisana u Hrvatskoj a koja nije utemeljena kada se govori o objektu na lokacijskoj dozvoli, a lokacijska dozvola ne postoji ako nije za nju izrađen odgovarajući prostorno-planski dokument. Kada je u pitanju istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, onda s obzirom da nije propisana niti jednim prostornim planom, a ono se obavlja u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu mi te dozvole lokacijske a iz nje kasnije proizlazi dozvola za istraživanje i eksploataciju temeljimo na odgovarajućoj strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske koja je još uvijek na snazi. Međutim, u međuvremenu je donesen novi Zakon o prostornom uređenju koji je predvidio izradu državnog plana prostornog razvoja. To je središnji dokument koji će propisati sve projekte od državnog značaja u Hrvatskoj koji se nalaze ili na kopnu, ili u unutarnjim morskim vodama, ili u teritorijalnom moru, ili u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu odnosno u epikontinentalnom pojasu. Ako ćemo biti legalisti, ako ćemo postupati i prema direktivi koju je usvojio ruski Parlament i rusko Vijeće a trebali bi i hoćemo, onda bi pretpostavka bilo kakvom novom polju istraživačkom polju koje kasnije može prerasti i u eksploatacijsko mora biti donesen državni plan prostornog razvoja kojega sukladno zakonu donosi Hrvatski sabor. Taj dokument je ekvivalent i mijenja dosadašnju strategiju koja je općenite načelne naravi kao što strategije uostalom i jesu. Prema tome, za bilo kakvo razmišljanje o nekom novom istraživanju bilo čega pogotovo ugljikovodika za projekte koji su od državnog značaja, a što su ovi projekti par exelance od državnog značaja po meni nema nekih puno većih projekata od ovakvih koje imamo u gospodarstvu jer znamo što to u financijskom smislu znači. Vi ste malo prije spomenuli, to sam vas i pitao, što znači istraživanje plina u sjevernom dijelu Jadrana, pa onda što bi to istraživanje značilo u budućnosti, jest par exelance kada sam rekao projekt od državnog značaja, taj projekt može dobiti lokacijsku dozvolu a kasnije i dozvolu isključivo ako je utemeljen na državnom prostornom planu, a ako taj državni plan državni plan prostornog razvoja usvoji ovaj visoki dom kao predstavničko tijelo svih građana Republike Hrvatske. Pa prema tome, čini mi se uz ove poboljšice koje smo već prije pune 4 godine, evo 4 i pol godine u Hrvatskom saboru naznačavali kada je u pitanju ZERP i kada je u pitanju državni plan prostornog razvoja koji je već i tada trebao biti ili u njegovu izradu ali se ušlo ako se ja ne varam tek prošle godine na način da je u postupku izrada strateške procjene utjecaja na okoliš kao podloge za izradu državnog plana prostornog razvoja bilo bi dobro da A u svakom slučaju pozdravljam ove dvije vrlo važne izmjene koje se odnose na rad koordinacije i na definiranje odgovornosti onoga tko crpi, tko istraživa i tko eksploatira ugljikovodike na njemu je po meni temeljna odgovornost. Prema tome, prvo je čitanje i podržavamo i drago mi je da je do ovoga došlo da je ovo veliki iskorak, samo treba po meni još ići još jedan taj korak naprijed kako bi se moglo sve ove predviđene koje su zakonom definirane onda tim konačnim prijedlogom zakona riješiti. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Pozdravljam veliku grupu učenika i učenica XI. Gimnazije iz Zagreba i to samo prva grupa. Doći će još jedna grupa u 15.00 sati. /Pljesak./ Hvala lijepa što ste Idemo dalje po klubovima. Gospodin Miro Bulj će govoriti ispred Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Izvolite gospodin Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Uvaženi tajniče, kolegice i kolege, ovo je jedan vrlo značajan i bitan zakon i smjer Republike Hrvatske da li je ona turistička država? Republika Hrvatska 20%, 18% BDP-a ima od turizma. Imamo prekrasnu razvijenu obalu koju koristimo kao turistički potencijal i koju bi morali štititi od betonizacije, od štetnih štetnih mogućih ekoloških katastrofa kao što su istraživanja ugljikovodika poglavito ako nije to isključivo i samo isključivo i samo strateški interes Republike Hrvatske. malo nešto prije sam kroz repliku pitao uvaženog tajnika, evo i kolega Bačić je isto govorio o županijskim inače prostornim planovima. Međutim, u novom nacrtu uvaženi tajniče vi ste demantirali da ne znate ništa, ali pošto je u Županiji splitsko-dalmatinskoj sada sa SDP-ove liste preletio i HNS u koaliciju i uredno dolje dižete ruku, morao bi vam reći što se događa a i kolega Bačić da čuje. U novom Nacrtu prijedloga prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije nalazi se potpuno novi članak 77. koji određuje istražne prostore ugljikovodika sukladno okvirnom planu i programu istraživanja eksploatacije ugljikovodika na Jadranu u Republici Hrvatskoj, što znači da je definirano 9 novih istražnih prostora. To je znači 9, to je novi prijedlog znači nepostojeći. Znači nije nekome palo na pamet nego je ciljano određeno novih 9 istražnih područja, istražnih polja i istražnih prostora. To znači da u konačnici na tome području mogu biti nova eksploatacijska polja, a znamo što bi značile naftne platforme ili platforme na tome području

ovim prijedlogom plana Splitsko-dalmatinske županije koji je u proceduri zahvaćena je jabučka kotlina gdje se nalazi mrijestilište i rastilište većeg broja gospodarskih najvećih prirodnih prirodnih vrsta riba. Važnost jabučne kotline ogleda se u činjenici da se u njoj nalazi oko 23 ukupno biomase gospodarskih važnih vrsta nastanjenih u sjevernom i središnjem dijelu Jadrana. U ovome prostoru … stručnjaci koji potpisuju ovakav prijedlog a očitu uz suglasnost ministarstva, ja ne znam … ili se pravite da to ne znate ako je već u prostornom planu koji bi bušili Jadran na ovome području. Jadran nalazi se geopark viški arhipelag kojega je 2019. godine zaštitilo UNESCO, a obuhvaća otok Vis, njemu pripadajuće okolne otočiće Biševo, Svetog Andriju, Brusnik, Jabuka i Palagruža i tu je također istražno polje za naftu. Na Biševu se nalazi nedaleko poznati prirodni fenomen Modra špilja koja je kao germofološki spomenik prirode zaštićen još od 1951. godine. Otok Brusnik je zaštićen kao i geološki spomenik prirode. Na njemu žive endemske odlikaške gušterice Brusnička gušterica. Palagruža je 1995. godine zaštićena kao kulturni krajolik, a u travnju 1995. je rješenjem Državne uprave za zaštitu kulturnog i prirodnog baštine u Splitu cijeli arhipelag proglašen zaštićenim spomenikom. Ovo govorim sve znači, Palagruža, Vis, Biševo, sve ovo što govorim znači Jabuka, Vise, Palagruže to su nova eksploatacijska polja i ovo sve što govorim znači ugrožava ne samo turizam, nego i ova područja koja nabrajam. Kako sam rekao Palagruža je od 95. godine zaštićena kao kulturni krajolik, a u travnju 95. je rješenjem od Državne uprave za zaštitu kulture i baštine u Splitu cijeli arhipelag proglašen zaštićenim spomenikom. Znanstvenici dulje vrijeme inzistiraju kao da to bude kao morski park kao što su susjedi Talijani, kao susjedni talijanski otoci Termiti ili naše Lastovo, Palagruža je najbogatija rijetkim biljnim endemima da ih ne nabrajam. Znači, imate … **Radin, Furio (Nezavisni)** Tremiti, Tremiti.

ovo je jedan po meni plan koji Splitsko-dalmatinska županija gura je u prostornom planu znači u samome prijedlogu je kriminalan na našem Jadranu. Uz betonizaciju, sada imamo istražna polja na ovaj način. Znam, reći ćete to će Crna Gora raditi dolje niže, kolega Bačić je sada objašnjavao u puno većim dubinama. Opet ću reći turizam je jedna od glavnih grana i ona bi trebala biti okosnica razvoja Republike Hrvatske uz poljoprivrednu granu koja bi trebala biti dodatna vrijednost koja je apsolutno uništena naša poljoprivreda, mi sada uz betonizaciju naše obale koja poprima strašne razmjere samo u makarskom primorju, ustvari u cijelom priobalju imamo betonizaciju našeg pomorskog dobra. Tu su uglavnom županije i župani faraoni. Oni dodjeljuju koncesije, oni za pomorsko dobro tako se sklapaju i naše koalicije ali uz istraživanje Jadrana moramo biti oprezni i zato mi je začuđujuće kako je kolega ovdje ovaj tj. pomoćnik ministra ili tajnik u ministarstvu kako on ne zna da je u izmjenama plana Splitsko-dalmatinske županije devet novih znači istražnih područja. Znači koji se pripremaju za naftne platforme. Pa sad vi zamislite kako će to izgledati te naftne platforme kad budemo gledali od Splita, kada budemo gledali od Visa, kad budemo gledali na cilom prostoru Splitsko-dalmatinske županije. Ja bi iskoristio priliku također da je okoliša Ćorić i prirode, okoliša i energetike također održao u Sinju sastanak tj. u Otoku, dalmatinskom Otoku kraj Sinja, održao je sastanak sa načelnicima i gradonačelnicima iz Dalmatinske zagore tj. u području Dinare i rekao da će se proglasiti park prirode Dinara. Nakon nekoliko dana da će se, donesena je odluka, počela, pojavila se da će se ići u istraživanje nafte na području Dinare, tj. ugljikovodika. Prema tome, toliko ste kontradiktorni u ovome da ja ne mogu vjerovati. Ma sve direktive EU, sve ne znam koji nadzakoni moraju biti u interesu Hrvatske i hrvatskog gospodarstva. Isključivo i samo u interesu hrvatskog gospodarstva. Niti jedna bušotina se ne smije dati da nam stranci to iskontroliraju. Ja znam da mi ne vodimo brigu dovoljno o Jadranu, ja sam svjestan da mi nemamo snage proglasiti isključivi gospodarski pojas kojega je MOST dao u proceduru i glasali smo ovdje da ne smijemo zaštiti naš i uostalom ovaj međunarodne vode koje nam po međunarodnom pravu pripadaju kad proglasimo isključivi gospodarski pojas, da ne štitimo podmorje jer nemamo snage to napraviti. I sad ćemo još dopustiti da nam se istraživa, da nam buši se Jadran kako im padne napamet, em nam strani ribari love ribu kako im sa svojim koćama branaju doslovno podmorje, kopaju ga, prekopavaju ga, uništavaju floru i faunu. I nama tu ribu oni prodaju kao njihova vrijednog talijanske koće. Briga Tajanija, a Plenković se mora poklonit, njemu se mora poklonit, a našim ribarima se gleda kolika je okna mriže, koliko zakonodavstvo. Znači ne radimo u interesu naroda. Ovaj sabor mora biti, raditi u interesu naroda, nikako u interesu stranih korporacija. I žao mi je šta ministarstvo nije upoznato sa novim prijedlogom plana, pa evo ja očekujem ja ću vam dati ovaj prijedlog istražnih na ovome području, novih znači 9 istražnih polja, doduše kopirano ali to možete vidjeti u prijedlogu jer mi moramo sve učiniti da zaštitimo naš Jadran. Znači 9 novih istražnih ovaj prostora za istraživanje ugljikovodika na području Splitsko-dalmatinske županije, a okosnica nam je turizam. Ja sam očekivao da mi pošto moramo ispoštivat ove direktive, moramo se dodvoravati, moramo se klanjati, ništa mi to ne bi tribali da smo mi zaštitili našega ribara, našega seljaka, da smo navodnili moje Sinjsko polje, da smo napravili navodnjavanje Slavonije, da smo navodili i da smo prodavali našu proizvodnju, međutim evo danas nam prijete da ćemo morati sjeme, točno od multinacionalnih kompanija kupovati, nećemo smit imati autohtono, sjeme nećemo koristit u svojim vrtovima. I to nam se sprema. Otišlo je predaleko gospodo, da izdajemo nacionalne interese i da se isključivo klanjamo. Ja sam svjestan da je Jadran u centru ovaj, u samom središtu svome ima ogromne mrlje, pa čak i naftne mrlje, ali samo strujanje spašaje šta se one održaju na, jel to je ispiranje brodova. Znači zbog ispiranja brodova jeli kad se goni u rafinerije da se ispere i samo strujanje spašava što to nije došlo do obale. Zamislite kad vi napravite jednu bušotinu, da se dogodi kalvarija, kolega Bačić je spominjao kalvariju u Meksičkom zaljevi, zamislite da se to dogodi u RH da se dogodi jedna kalvarija kod istraživanja, bušenja, gledanja. Kažete neće, a šta ako se dogodi, šta ako se dogodi? Pa to je velka odluka, to je strateška odluka. Ponavljam 18% BDP-a RH je od turizma, umjesto da razvijamo selo, gospodarstvo uz taj seoski turizam, kontinentalni turizam i da na taj način pokušajemo domaće proizvode iz OPG-ova plasirati, mi u biti uništili smo i polje i poljoprivredu i sada ćemo uništiti i Jadransko more. Ja sam svjestan, kolega Bačić je spomenu do će to možda raditi možda i Crnogorci u dubokom vodama doli, da će raditi svi, al mi moramo sve poduzeti da očuvamo ovaj naš biser. To je naše Jadransko more, to je naš turizam i razvijati turizam. Ja bi evo zamolio, dat ću sada predstavniku ministra, dat ću mu istraživačka polja, a može on to i vidjeti tamo ovaj u prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije, on je javno oglašen pa ćete vidjeti da ima novih 9 polja. Iz čega su oni to vukli, kolega Bačić govori da županije ne mogu, da nemaju oni baš način kako šta, međutim kolega Bačiću 9 istražnih novih istražnih polja u Splitsko-dalmatinskoj županiji na Jadranu, istražnih polja za istraživanje, polja za istraživanje ugljikovodika. Pa sad kako će ta suluda odluka izgledat, kako će te platforme izgledat, kolka je tu interes hrvatskih građana, to je sada pitanje. Jer ja ne mogu shvatiti da mi imamo bušotine gdje na našim bušotinama u sjeveru Talijani sebi crpe plin iz naših bušotina, a mi uvozimo Ruski plin. će to objasnit što se to događa? Ne more nitko. Zato što je u nas sve korupcija i pogodovanje. Na našim, znači u sjevernom Jadranu naš plin koji se u našim teritorijalnim vodama znači crpi koriste ga Talijani tj. oni upravljaju s tim, a mi uvozimo plin. Bit će da ga i kupujemo povratno. Prema tome, evo ja ću vam dati uvaženi tajniče tako da ne bi ispalo da Vlada nije znala, ali evo ja vam dajem sada samo kartu, ali ću vam tijekom sjednice isprintati sve da je devet novih istražnih polja se planira u novom prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije, to je znači kod Jabuke Visa, Palagruže na cilome tome području koje bi tribalo biti zaštićeno područje i zbog ekoloških razloga i zbog svih razloga koje sam naveo u raspravi. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin Željko Glasnović govorit će u ime zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika. Poštovane kolege iz Ministarstva, saborski zastupnici, potpredsjedniče Sabora. Još jedan Zakon o sigurnosti istraživanja eksploataciji ugljikovodika, imamo 83 strane zakona, podakti, imamo tu 34 amandmana, 4 amandmana su odobrena, ostatak je odbačeno, ali nisam čuo jutros čuo sam neke teme vezane za nadzor Jadrana itd. pitanje ekologija, ekologija, ja se pitam zna li ministarstvo šta se događa u susjedstvu ostatka Jadrana? Šta se događa u sjevernom Jadranu gdje se deponiraju radioaktivni otpad i druge kemijske tvorevine šta se događa gore? Imamo mi uvid u te crne točke, šta se događa? Boka Kotarska, neko je spomenuo Boku Kotorsku sada će Crnogorci bušiti u Boki Kotorskoj jer su oni tamo pomakli granicu na našu štetu. Ja nemam pojma o tome, jel se govori o tome u hrvatskoj javnosti i u medijima? Ključno pitanje energetika, neovisnost energetska neovisnost, šta mi imamo? LNG terminal na Krku, stali smo na mjestu, a druge nacije idu naprijed. Sada se gradi plinovod od Crnog mora preko Grčke do Italije. Rusi izgrađuju 8000 kilometara plinovod, povezali su se sa Kinom. Mi tapkamo na mjestu. Ja ne znam iz ministarstva jest li vi upoznati da je u održano u Crnoj Gori u listopadu prošle godine drugi ili treći … summit, tu se kroji budućnost ove regije po pitanju energetike. Jesu bili naši ljudi tamo uopće? Ja nemam pojma o tome. Prošli summit je bio u Bukureštu i tamo je snimljeno iz zraka, naftna mrlja na sredini Jadrana 108 kilometara i još osam točaka u Priobalju gdje je zagađeno naše more. A šta se radi kada nemamo ZERP-a, mi ne kontroliramo naše Priobalje. Totalno smo izgubili nadzor nad tome, a govorimo o ekologiji. Evo, šta je sa balast, jesam ikada čuo da je kažnjenikov od međunarodnih brodskih tvrtki što su puštali balast u Jadransko more? To sam vidio svojim očima, ne samo to nego medicinski otpad i drugi otpad koji se pušta po noći u Jadranu i ispliva na našoj obali. To je smiješno ovim karakterima ovdje, meni to nije smiješno. To ne shvaćaju ozbiljni ti bivši komunisti, njima je bila draža bivša juga gdje imate radioaktivni otpad kod Kaštela, imate sada zagađenje Zrmanje gore. To su sve one crne točke na Jadranu, imate otpad tamo na Malom Lošinju i drugim mjestima, to su njihovi duhovni nasljednici, oni sjede ovdje danas, to su veliki demokrati i veliki ekolozi, veliki ekofeministi, a ustvari to su krkani iz bivšeg sustava i njihov je mentalni sklop ostao zarobljen u tom sustavu i to su samo profesori prazne retorike gdje je funkcija nikakva samo spika. To je zašto danas ne kontroliramo svoje Priobalje, ako ne možemo kontrolirati septičke jame koje se ispumpavaju u Jadran, to vidimo tamo, šta je onaj sustav kanalizacijski sustav od Trogira do Splita. Tamo govna plivaju po obali i nikom ništa, kazne nema nikakvih, to se isto prazni po noći. Govorimo o vodi, gubimo 45% vode, 48% se gubi kroz zastarjelu infrastrukturu, zastarjelu infrastrukturu, a pitka voda. Danas je netko spomenuo rat da će se voditi rat za pitku vodu, jedan gospodin, to sam prije spomenuo. A gdje će se voditi prvo rat za pitku vodu ako to znate, to ste nam mogli objasniti. Da, vi ste spomenuli to danas pitka voda. Pitka voda, resor da će se voditi ratovi. To je prvi resurs. Danas 1% vode na globalnoj razini je pitka. Vidimo šta se događa u Australiji. Jesmo li mi zaštitili te interese? Ja to ne vidim. Imamo li strateški plan, šta se događa? Izgrađivat će se još kada govorimo o energetici 2000 hidroelektrana na Balkanskom poluotoku, nestat će vrste. Šta mi radimo tu? Šta će biti kada Srbi izgrade uvodno Neretve hidroelektranu Gornji horizonti? Šta će biti dolje sa Neretvom sa Metkovićem itd.? Ja bih samo zaključio da mi ne znamo šta se događa vani, mi smo se uklopili jako dobro. Ovaj zakon ima više strana nego Novi zavjet, ali mi ne znamo šta se događa. Od nas se očekiva da mi ispunjavamo sve ekološke standarde, a u isto vrijeme drugi buše, rade plinovode, buše u našem teritorijalnom moru, a mi slijepi i gluhi. Dobro. Idemo dalje. Ispred Kluba zastupnika SDP-a govorit će gospodin Saša Đujić. Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa evo ja ću samo kratko u ime kluba SDP-a. nismo zabrinuti kao neki kolege za hrvatski turizam kada je u pitanju istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u našem Jadranu, dapače, podržavamo i razvoj i sve gospodarske trendove. Smatramo da Hrvatska treba pratit i u tom segmentu svoj razvoj kao i zemlje u okruženju, da ne trebamo biti zadnji, ali smo za visoke norme sigurnosti po tom pitanju odnosno visoke standarde kada je zaštita okoliša u pitanju kod istraživanja i eksploatacije ugljikovodika. I zbog toga je ovoga, ćemo i podržat ovaj zakon jer ovaj zakon upravo propisuje te, te više standardne i više, više razine sigurnosti i u biti podržavamo ovaj zakon i nećemo se sad referirat na njega detaljno kao recimo kolega Bačić koji je objašnjavao to jako, jako detaljno, što je i razumljivo s obzirom da je prije 4.g. bio protiv ovog zakona, pa je onda morao ovdje obrazložit zašto je bio protiv, ali evo mi podržavamo jer smatramo da je ovo dobar prijedlog i, i, i zalažemo se za visoke standarde sigurnosti po ovom pitanju i smatramo da turizam i istraživanje eksploatacije ugljikovodika

a to ne mogu reći u ime kluba ono što ću sada, što ću sada ovdje istaknuti. Jedan od tih razloga je, ovaj zakon između ostalog regulira i sastav, sastav koordinacije koja je jedno stručno tijelo i državni tajnik je u svom uvodnom izlaganju naglasio da je ona sastavljena odnosno propisuje ovaj zakon da bude sastavljen od vrhunskih stručnjaka i da mora biti lišena svake politike i da u ovom području politika ne smije stanovati i to podržavam i s druge strane kolega Bačić je u ime Kluba zastupnika HDZ-a naglasio prostorno plansku dokumentaciju i kako je ona temelj u biti za ishodovanje svih dozvola, prvo onih lokacijskih, pa uporabnih odnosno u konačnici dozvola za te aktivnosti i to isto podržavam i ja i mi u SDP-u jer kada je suprotno onda se dogodi recimo kad se politika miješa u ovo, u ovu granu i kada se ne poštuje prostorno planska dokumentacija onda se dovodi plutajući LNG terminal na otoku Krku koji je u suprotnosti recimo s prostorno planskom dokumentacijom Primorsko-goranske županije i koji je protiv volje lokalnog stanovništva i kada, to je primjer kada politika na silu, mimo struke i mimo zdravih ekonomskih razina gura jedan projekt, dapače donese se zakon u HS koji onda van snage stavi svu prostorno plansku dokumentaciju, sve dozvole, sve ono što se radilo do tada, pa se raspiše jedan natječaj na koji se niko ne javi upravo zbog toga jer nema ekonomske opravdanosti za taj plutajući LNG terminal nego onda država na silu prisili neke svoje poduzeća da onda krenu u tu priču i pokazuje, svi gospodarski i ekonomski pokazatelji pokazuju da tamo njemu nije mjesto, dapače mi u SDP-u smo puno o tome govorili, mi se zalažemo za LNG terminal na otoku Krku, ali onaj kopneni, dakle ne plutajući i takav je u prostorno planskoj dokumentaciji općine Omišalj i Primorsko-goranske županije i zato sam iskoristio ovu pojedinačnu raspravu jer želim skrenuti pozornost na to da nije dobro kad se politika miješa u ovaj, u ovo područje, isto tako nije dobro kada se ne poštuje prostorno planska dokumentacija jer ljudi koju ju donose, prije svega općina i grad, onda županija i koji tamo žive i žele, kreiraju svoje područje onako kako oni misle, oni najbolje znaju šta je, šta je dobro, za, za, za njihov kraj. Da ne govorim sada i o ekološkim aspektima, dakle danas govorimo o ovom zakonu koji propisuje određenu sigurnost, da ne pričam koliko negativno ima utjecaj plutajući LNG terminal, koliko on ima utjecaj na hrvatski turizam, dakle taj jedan brod koji će biti sad usidren praktički u srcu kvarnerskog zaljeva, koliko će to utjecati na turizam tamo, koliko je tamo izložena sigurnost, puno smo o tome govorili, ali evo, koristim još jednom ovu priliku da skrenem još jednom pozornost i na taj problem i da kažem kako to loše izgleda kada, kada se ne poštuju upravo ova dva segmenta koja je iznio državni tajnik i g. Bačić. Hvala lijepo. Fala i vama. Imate dvije replike, g. Branko Bačić ima prvu repliku. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Đujić, ništa se kod mene nije promijenilo, to sam reko i nastavit ću kasnije u pojedinačnoj, apsolutno sve što sam tada rekao i opet ću ponovit. Drago mi je da se kod vas promijenilo, naime zakon i nadmetanje za istraživanje eksploataciju ugljikovodika to, drago mi je da upravo ovdje gđa. Mrak-Taritaš, rađeno je tada protivno dokumentima prostornog uređenja jer su polja bila i u unutarnjim morskim vodama i u teritorijalnom moru, tvrdim, tvrdio sam tada i tvrdim sada bez da je to usklađeno s prostornim planovima županija, gradova i općina ne može se, ne smije se, da bi se to dogodilo, pretpostavka je državni plan prostornog razvoja, temeljni dokument kojega čekamo da ga se napravi i on je zakonom predviđen i iz njega može onda proisteći obaveza da pojedina županija, pojedini grad ide u promišljanje oko definiranja polja za definiranja polja za istraživanje ili eksploataciju, svejedno. **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor g. Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Meni je samo drago što bivša Vlada nije donijela lex specijalis neki zakon koji će negirat prostorno plansku dokumentaciju, pa na silu, pa na silu ić nešto gurat košto je vaša Vlada donesla po pitanju LNG terminala na otoku Krku, dakle mimo prostorno planske dokumentacije općine Omišalj, mimo prostorno planske dokumentacije Primorsko-goranske županije, što je najvažnije mimo volje građana, mimo volje cijele politike tamo, vaši kolege iz HDZ-a s otoka Krka su se protivili tom projektu i vi niste znali štobite i onda ste donesli zakon koji je van snage stavio sve te dokumente i sve to i na silu gurate taj projekt za kojeg nema ni gospodarskog interesa, dakle niko živ se nije na to javio jer se već zna da će tu bit gubici i onda ste i u zakon ugradili da će država sanirat gubitke, e pa gledajte, zašto ste to ugradili, jer ono ne bi vam se javila ni državna firma na to koliko je to loše, ali na silu to gurate mimo svih dokumenata i to je to i zato ovoga mislim da, da, da to nije u redu i drago mi je da se vi za to zalažete, jedino mi je žao što se ne zalažete u praksi. Cijenim humor, ali imam dojam da nije bila bivša, nego bivša bivša. …/Upadica iz klupe se ne sada je na redu, odgovor je već bio da, gđa. Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, bilo bi dosta zgodno da u raspravama uvijek utvrdimo koja je bivša, pa na koju bivšu Vladu se misli jer između Vlade g. Zorana Milanovića i ove postojala je još jedna Vlada, ali to nije tema moje replike, tema moje replike je vezano uz LNG terminal. Zaista kada ne možeš napraviti suradnju sa jedinicama lokalne samouprave ili regionalne samouprave onda posežeš za mjerom koja se zove lex specialis i kada ne slušaš ni argumente niti struke, niti ljudi koji tamo žive i koji govore o tome da je neusporedivo bilo bolje raditi LNG terminal na kopnu, da se on radi u fazama, da se sve definira, ali to vam je ono kada uvijek ljudi kažu slušajte moje riječi, a ne ono što je napisano i što je. Dokumenti prostornog uređenja su temeljem našeg Ustava se donose na lokalnoj i regionalnoj razini i točno se zna ko je za što nadležan i bilo bi dobro da ih se poštiva. lijepa. Odgovor gospodin Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Potpuno se slažem s vama kolegice Mrak TAritaš i upravo zato me i potaklo na pojedinačnu raspravu jer evo kolega Bačić je u svojoj raspravi dobro to potvrdio da u biti prostorno planska dokumentacija treba biti temelj za ishodovanje i lokacijskih dozvola i kasnije svih. A onda imamo primjer tog LNG nesretnog na otoku Krku koji je sve suprotno onome što što oni govore. Dakle zato sam to htio reć da opet još jednom ukažem na te nelogičnosti odnosno kada se pozivamo na prostorno plansku dokumentaciju koja bi trebala biti temelj ovo kako ste i vi rekli i Ustava i volje lokalnog stanovništva onda se toga trebamo držati u svim zakonima i u svim slučajevima. Ne može biti malo ovdje hoću, a ovdje neću odnosno kako mi paše. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Idemo dalje sa pojedinačnim raspravama. Sada je na redu gospodin Miro Bulj. Hvala lijepo. Evo ja bih zatražio od predstavnika ministarstva damo da mi odgovori na ovo pitanje koje se pojavilo u novom nacrtu koji je sada u proceduri Prijedloga prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, javna rasprava je završena već prije mjesec dana gdje se određuju nova istražna područja, devet novih istražnih područja. Zbog čega se pojavilo tih novih devet istražnih područja u Splitsko-dalmatinskoj županiji na prostoru gdje je Splitsko-dalmatinska županija i to gdje se predviđa bušenje kod otoka Jabuka, Visa i Palagruža u novom prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije? Ja bih volio ovdje da pričamo o o istražnom, znam da je ovo direktiva, da jednostavno moramo ne bi smili biti poslušnici, ali uvik nekako poslušno nas odvede u krivome smjeru, ja bih volio da smo imali hrabrosti i snage zaštititi u punom primjenu isključivog gospodarskog pojasa 24.000 kvadratnih kilometara Jadrana koje mi imamo pravo po međunarodnome pravo, međutim apsolutno nitko to do sada nije imao hrabrosti. Mi smo to predložili, dali smo na glasanje, Vlada nije prihvatila, nije prošlo, opet smo dali u proceduru i da zaštitimo ono što nam trenutno daje najveće prihode, jel ponavljam, od turizma nama dolazi nešto nešto manje od 18% BDP-a i na kraju da opstanu ljudi na otocima živjeti u Priobalju, da zaustavimo betonizaciju, da zaustavimo ove štetne projekte i ove eksploatacije ugljikovodika na način da jednostavno nismo … mi kao država strateške ciljeve jer nikako mi nije jasno kako je se ovo pojavilo u prijedlogu i prošla je javna rasprava u prijedlogu Splitsko-dalmatinske županije znači prostori istražni novi prostori za ugljikovodika, znači jednostavno nema koordiniranosti. Tu su interesne skupine kao i inače i u energetici jednostavno interesne skupine mi nikako da smo koristili sredstva za mikrosolare, a ne se bavili vjetroelektranama gdje milijardu i pol kuna ulažemo. Evo ja sada gledam kod svoga Sinja bit ćemo samo vjetroelektrane, na svakom brdu, kada dođete na Alku moremo na sve te vjetroelektrane objesiti alkare, slike njihove staviti alkare fotografije alkara, alkarskih momaka, znači ne gledajući na krajobraz, okoliš, na isplativost, osim šta nas se za vjetroelektrane na obnovljive izvore muzu pare novac iz džepova naših građana. Imali smo mi alternativna rješenja i to su uglavnom privatni projekti, strani privatni projekti i to je takva politika bila, štetna. Jučer kada idem prema Kninu kada pogledam koliki su to vjetro… skoro doslovno … mjesta od Knina prema Srbu, ja ne znam ko je išao da te su nove odluke donesene. U Vladi MOST nije od 4. mjeseca al u 5. mjesecu su odmah donesene odluke Ministarstvo energetike, okoliša energetike to je doneseno. Prošle su sve studije, pa mislim katastrofa. Ja bih volio kada čujem ministra okoliša ili ministra gospodarstva kada govori o ovome da reče koji je to interes RH za istražna područja za istražna područja koja se pojavljuju ugljikovodika za naftu ili plin ima li tu Hrvatska interes i da li je taj interes i ta računica veća od ovoga šta imamo turizam i od ugroze turizma? Ponavljam, mi smo samo srićom RH što su strujanja takva kakva jesu, nemamo zagađenje našeg Priobalja. Nemojmo zaboraviti što bi se dogodilo da se dogodi bilo kakva katastrofa, ne na razini Meksičkog zaljeva koja je bila katastrofalna nego bilo kako. Evo gospođo Juričev šta bi to značilo za Vodice da bude ekološka katastrofa? Šta bi značilo za ljude taj narod na tom području koji tu živi, za turiste, za sve ukupno? Samo uzet ćemo mikro, znači jednostavno nije se ovo za igrati. Mi moramo zaštiti teritorijalne naše vode i naravno međunarodne vode i isključivi gospodarski pojas dokle nam seže jel to je naš interes, to je naše pravo. Ali mi nemamo te hrabrosti, nemamo te snage. Pa evo imamo danas evo ponavljam, betonizaciju Priobalja, imamo istražna područja gdje u županiji Splitsko-dalmatinskoj novih devet ucrtanih istražnih područja i to u vrlo bitnim, vrlo osjetljivim područjima kao što sam rekao i gdje ćemo imati, ja ne znam na što to ličit, tko je ovdje normalan, jel to kriminal, pa bit će te naftne platforme ako bude. Stani, zbog čega vi ne istraživate to da se ne rade naftne platforme nego da se rade. To će biti jedna odlična turistička promidžba Hrvatske. Uz ove dosadašnje i ove sada što imamo. Ne triba vrtiti glavom nego tribamo reći šta je naš strateški interes. Ako se u prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije u prijedlogu koji je prošao sada javnu raspravu pojavljuje 9 novih istražnih područja tj. prostora ovaj, prostora gdje se istražuju ugljikovodici onda nam to govori sve. Da je nama primarnije istraživanje ugljikovodika u Jadranu, a tko zna za čiji interes. To još nismo definirali i tko bi imao dobit više kao u sjevernom Jadranu, bit će više bi imali Talijani nego naši il nam je turizam okosnica. Imamo mi ikakvu strategiju u državi? Jer nama turizam okosnica poljoprivredna proizvodnja, dodatna vrijednost il ova istražna polja, jer ne rade se, ne istraživa se ugljikovodici da se kasnije ne crpi, nego da se crpi. I tako isto evo, sad kad smo ovdje kod istražnih polja u Jadranu. To je specijalnost HNS-a, zato ste vi najstručniji u HNS-u, kolega Bačiću zato vam je HNS fantastičan, odmah u 5 mjesecu su nikli vjetroparkovi, vid ćete koliko dozvola, provjerite i u 5 mjesecu koliko je potpisano novih za vjetroparkove, pa ćete vidjet. Bit će vjetroelektrana, ali nažalost novac 1,5 milijardu must će strani investitori. Umjesto mikrosolari, ali nema toga. Tako i u ovome slučaju, a ja sam apsolutno sumnjam u pozitivne namjere bez obzira što vi kažete ovo je direktiva, sigurnost, nesigurnost o čemu se radi. Međutim kad pogledam prostorne planove, prijedloge, prostorne planove Splitsko-dalmatinske županije da je u prijedlogu 9 novih istražnih područja i da ćemo mi gledati direkt u te naftne platforme. Znači odredite da su naftne platforme perspektiva, a ne turizam. I dobro. Ja mislim da se moje Sinjsko polje obrađuje, da se Ravni kotari odakle je kolega obrađuju, da se, da navodnjavamo Sinjsko polje, da nam Drniško, Petrovo, Imotsko, a ne da dođemo prije izbora, ja sam im postavio kamen temeljac Zagvozd, cesta ova Zagvozd – Imotski, pa kad je premijer nakon 5 mojih puta, što sam 4 puta amandmane, kaže da, napravit ćemo do 2023. cestu do Imotskog. Ja mislim da imamo mi puno pametnijih projekta za opstanak tih ljudi, imamo poljoprivredno zemljište imamo krška područja i da na tome trebamo graditi strategiju RH, na tome. na tome. Imamo sve resurse, a …/nerazumljivo/… kad ulazimo u istražna polja koja se pojavljuju sada u prostornim planovima za ugljikovodite onda tribamo donit stratešku odluku, triba netko javno reći da mi idemo u Jadranu Ili recimo opet ću ponoviti, dođe ministar Čorić u Otok dalmatinski prije nekoliko mjeseci, prikupi sve gradonačelnike i načelnike i sad im kaže Dinara je park prirode, apsolutno se slažem da park prirode bude Dinara. Dinara ono što ima je fantastično područje za zaštiti u, čak triba biti nacionalni park Dinara. I ne samo zbog okolnosti ljepote nego i zbog značaja značaja slobode Hrvatske šta je značila Dinara kao planina, pa bi tribalo bar malo brigu voditi o tim ljudima kako s ove strane granice, znači sa mog Sinjskog, Imotskog, Vrgoračkog polja tako iz Livanjskog, Duvanjskog tamo područja, nego nitko ne vodi brigu, brige koga. Sitite se evo ovako uz izbore kad se obećaju određeni projekti. Znači, mi strateški nismo definirane, mi se samo prilagođavamo nekakvim interesima, uvoznim lobijima pa nam se pojavljuje da uvozimo iz Mađarske meso koje već smo pojeli nekoliko 10-tina tona mesa koje kokošje koje je zaraženo prema informacijama koje dolaze. Prema tome nevezano je na ovu temu Hrvatska Republika, Republika, RH je država koja mora imati svoju strategiju razvoja opstanka ljudi u 2/3 RH. Ne može se sve svest na strane interese na vjetroelektrane, istražna polja, eksploatacijska polja, ali većinu u rukama stranih investitora. Ja nemam ništa protiv tržišta. Međutim, mi moramo svoje nacionalne interese zaštiti i moraju ljudi, mi imamo 2/3 Hrvatske prazne. I nakon Dinare kad je to održao sastanak kaže imamo istražna nova polja na području Dinare, a dva dana prije rekao da će biti …/Upadica: Hvala./… park prirode. To je katastrofa. Imate nekoliko replika. Đujić ima prvu repliku. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Bulj, ja ne bih koristio turizam kao alibi za zaustavljanje razvoja i gospodarskih aktivnosti. Sami ste rekli u nekoliko navrata da je turizam 20%, skoro 20% hrvatskog BDP-a, ja mislim da to nije dobro. I većina ljudi koja se bavi gospodarstvom i ekonomijom će vam reći da to nije dobro. I treba dalje razvijati. E sad, treba otvarati raspravu o tome. Ja mislim da eksploatacija i istraživanje ugljikovodika i turizam mogu zajedno, ali da se treba držati ekoloških normi, treba se držati standarda, sigurnosti i tako i zbog toga između ostaloga i donosimo ovaj zakon. S druge strane vi ste rekli da u prostorno-planskoj dokumentaciji Splitsko-dalmatinske županije se pojavljuje 9 novih polja, tamo se barem pojavljuju. Dakle, ljudi su tamo sami rekli da to žele. Ja vam opet govorim primjer LNG terminala na otoku Krku Krku koji se tamo pojavio iako ga nema u prostorno-planskoj dokumentaciji. Dakle, to su sve stvari o kojima treba razgovarat, ali gospodarstvo i ekonomija moraju ići naprijed. Ne možemo se mi začahuriti negdje jer će nas svi živi preteći i ne možemo živit samo od toga. Miro (MOST)** I odmah sam suglasan da 18% nešto manje od 20% BDP-a od turizma nije najbolja poruka i nije dobro i nije uvijek održivo bilo kod kakve katastrofe il bilo kakvog potresa u turizmu može se dogoditi kolaps kompletnog sustava RH. Međutim, da može iz turizma biti nova dodatna vrijednost razvoj poljoprivrede, ekološke poljoprivrede, pa mi u Hrvatskoj imamo 700.000 hektara neobrađenih ekološki očuvanog poljoprivrednog zemljišta, 700.000 m2, hektara 700.000 m2, hektara pardon. Znači, ja nemam nikakav problem ako mi strateški Hrvatska odredi razvoj istražnih polja da se razvijaju, međutim ja ovdje ne vidim nikakvu strategiju ja ovdje vidim samo ucrtavanje 9 novih polja, rekao sam za svoju županiju, 9 novih .../Govornik se ne razumije./... polja u vrlo kritičnim prostorima, prostorima, po svim pitanjima kao što sam rekao i vidim betonizaciju našeg priobalja, od Makarske di sam bio, komplet betonizacija, nekontrolirana betonizacija ali tu su odgovorni župani i … …/Upadica Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bulj, dakle, dobro je da postoje različiti stavovi, dobro je da postoje različita mišljenja, dobro je da se o tome govori i zaista treba razmišljati da postoji mogućnost da se mi opredijelimo da imamo mi zemlju u kojoj samo razvijamo određene stvari, u kojoj nemamo nikakvih eksploatacija, ništa što bi na bilokoji način moglo naštetiti u smislu klimatskih promjena, sve što je ali samo trebamo znati da li smo spremni za to imati takvu zemlju, od čega ćemo živjeti i tko će to sve zajedno radit. Dakle, vi možete govoriti i o poljima u kojima se može baviti poljoprivredom, dakle to sve teoretski pije vodu ali je tema tko će to raditi jer onda ćemo dovesti u situaciju da ćemo morat uvest ljude koji će to radit. Dakle, nema tu crnog-bijelog, tu treba biti niz kompromisa kao što je i ovaj zakon. **Radin, Furio Hvala lijepo. Pa ja se slažem u potpunosti da treba vodit raspravu i govorit ono šta je bitno strateški, ja nisam najmjerodavniji da kažem da treba nama ovoliki broj istražnih prostora kao što je u Splitsko-dalmatinskoj županiji 9 novi uz ove postojeće, ja nisam tu najmjerodavniji ali su se pojavili 9 novih istražnih prostora u prijedlogu novog prostornog plana. Međutim, kad govorimo o razvoju i strategiji, naravno da imamo sad trenutno 2/3 Hrvatske prazne kao što imamo 18% BDP-a od turizma, tako imamo 6,6% BDP-a od doznaka iz inozemstva. Znači nitko nije imao veće, ni Irska kad je imala najveće iseljavanje, najveću ekonomsku krizu, kad je najveći demografski pad, kad su se svi iseljavali, nije imala 6,6% BDP-a od naših ljudi prema HNB-u a koliko je još novca, dođe u gotovini kad ljudi dođu, prema tome, mi moramo raditi na tome da se ti ljudi vrate na svoja ognjišta i da naša Slavonija, Zagora, Lika budu, da strategija bude da opstanu na tom području. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Bulj, ne znam da li ste se zabunili ili ste namjerno to tako rekli kad ste rekli da je turizam glavna djelatnost a poljoprivreda treba biti dodana vrijednost turizmu, u svim najrazvijenijim ekonomijama Europe je upravo obratno, poljoprivreda je jedna od glavnih djelatnosti i svaka zemlja koja se oslanja na poljoprivredu je stabilna a ona koja se oslanja na turizam vrlo lako može požaliti to što se oslonila i svaki eksces koji se može desiti u državi može znatno srušiti prihode u turizmu iako si mi moramo postaviti pitanje koji su to prihodi jer veliki dio turističkih kapaciteta je u stranim rukama tako da što ostaje osim PDV-a u RH od turizma je vrlo diskutabilno. Što se tiče istraživanja, i najstrožiji ekološki standardi koje treba naravno usvojiti no međutim, nesreće se uvijek dešavaju i trebamo odvagnuti

U ovome prvome djelu sam suglasan da možda sam ja rekao da nemamo dodatne vrijednosti od turizma nego da imamo 2/3 Hrvatske prazne ali imamo 700 000 ha pod korovom poljoprivrednog čistog zemljišta i naravno da poljoprivreda bi trebala biti nositelj, jedan od nositelja hrvatskog gospodarstva a nije, niti u turizmu, mi ne koristimo našu domaću proizvodnju kao što bi koristiti nego jednostavno više imaju koristi talijanski, Talijani koji se bave poljoprivredom, Mađari koji nam uvoze ko zna kakvo meso i dr. države i tu sam suglasan da je poljoprivreda baza uz razvoja jer imamo zemlju i u našem kršu može se razvijati poljoprivreda jer vidimo naše krški pašnjaci, vaša Slavonija, Podravina, sve je prazno. Prema tome, tu sam suglasan da nije dobro samo bazirat se na turizmu bez znači da bude kičma, okosnica proizvodnja znači evo hrane, poljoprivreda i sve ostalo što treba, tu sam suglasan. Hvala lijepo. Hvala potpredsjedniče. Kolega Bulj, kada je pitanje istraživanje nafte, plina ili takvih energenata, to je jako bitna stvar za Hrvatsku. Hvala bogu da imamo išta od toga ako istražimo da imamo puno više, imat ćemo veće interese, lokalne zajednice imaju interese kroz rudnu rentu, to je sve ekološki prihvatljivo jer evo, u mojoj Slavoniji gdje imamo naftna polja, gdje nema nikakvih problema, daj bože da pokrijemo čitavu Hrvatsku da imamo 100%, imali smo prije plin 60%, sad ne vjerujem da imamo, nismo krivi što smo, krivi smo naravno, ne govorim za nas ali krivi smo što smo INA-u prodali, nije je bilo potrebe prodati, iz kojih interesa je netko to odradio, to svi dobro znamo ali nastaviti istraživanje u Hrvatskoj, da. Nemojmo se plašiti ni stranih investitora u hrvatskoj državi jer mi smo u Europi a tako isto možemo i mi investirati u Njemačkoj i fala bogu da smo izašli pa imamo sad novaca, vraćaju se kroz te kao što ste maloprije rekli te doznake,

ima, mediteranska je država, ima jedan od najviših sunčanih dana u EU-u a brojne države Skandinavije više koriste što se tiče energetike i energije, više koriste mikrosolare, Sunčevu energiju nego Hrvatska. Sad zamislite koji je to apsurdistan od naše države. Imamo najveći potencijal, naše Sunce. Ali njima je draže da je HEP platio milijarde kuna ruže vjetrova na području RH, da je netko tko je bio direktor HEP-a uzeo te projekte i da te projekte on ovladava. To je puno draže ali to nema hrabrosti svak reć, znaš .../Govornik Znači mi koristimo, Sunce ne koristimo, manje nego Finci. Al to smišno, mislim? Umjesto na svim ustanovama, na svim kućama obitelji koji nemaju koji nemaju koji su ovisni, koji su sirotinja mogli smo napraviti mukte mirkosolare za jednu godinu koliko platimo subvencija ko zna kome i šta stranim investitorima. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Idemo dalje sa pojedinačnim raspravama, gospodin Branko Bačić je na redu. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Već sam rekao stav Kluba zastupnika HDZ-a govoreći u ime kluba, a sada ću još nekoliko riječi reći koje nisam tada ili sam ih dijelom rekao. Dakle, tvrdio sam i onda tvrdim i sada da je podloga za postupanje i određivanje eksploatacijskih polja isključivo prostorno planska dokumentacija i to je bio moj temeljni, jedan od temeljnih razloga zašto sam i pisao interpelaciju protivnu protiv postupka istraživanja eksploatacije ugljikovodika u Jadranu koji je bio propisan 2014., početkom već 2015. bile izdane dozvole određenim kompanijama koje su se na taj natječaj javile. I sada stojim pri istom stajalištu, tu nema kod mene nikakve razlike. Dakle, podloga za bilo kakvo istraživanje i eksploataciju ugljikovodika mora biti temeljena na prostorno planskim dokumentima, ponavljam, a niti jedan županijski prostorni plan u Hrvatskoj za sve županije koje su priobalne ne podrazumijeva formiranje nikakvih eksploatacijskih polja za istraživanje i eksploataciju. Kad me gospodin Đujić proziva oko toga da mi ne koristimo, ne poštujemo stav lokalne samouprave, ja bih vas gospodine Đujiću podsjetio vas, a drago mi je da je tu i tadašnja ministrica u vladi SDP-a da ne bi bilo dvojbe, jel to bila prošla ili pretprošla vlada, svojim Zakonom o prostornom uređenju definirala je do tada nepostojeći princip da je moguće intervenirati i nametnuti protivno volji jedinica lokalne samouprave i njihovih predstavničkih tijela određene namjene. Tada je to branjeno ovdje u ovome Saboru i na način da se to te mjere zakonom interveniralo da su uvedeni do tada ne postojeći državni urbanistički planovi uređenja koji se sada i rade. Dakle moguće je da sada država, ministarstvo za određene projekte koje ocijeni da su od državnog značaja sama izradi urbanistički plan uređenja na državnoj razini. To nije prije postojalo, postojale su jedinice lokalne samouprave koje su to donosile. Dakle protivno volji, možemo reći protivno, može biti nekad i u skladu, a može biti protivno, država je vlasna donijeti takve državne urbanističke planove uređenja prostora. Ono što je tada bilo dobro rečeno, a to je da će se napraviti državni plan prostornog uređenja. I taj državni plan prostornog uređenja mora biti pretpostavka za bilo kakav ulazak u ovaj proces, pogotovo kada govorimo odobalnom istraživanju. Do sada postoji Strategija prostornog uređenja RH iz 1999. godine kojom je propisano da je moguće jer da toga ne bi bilo ne bi se mogle raditi ove platforme kojima se u Jadranu eksploatira plin. Sada kada krećemo u neko novo definiranje polja gdje bismo istraživali ili eksploatirali ugljikovodike, pretpostavka po meni, pretpostavka i o tome sam govorio tada i sada govorim, je izrada državnog plana prostornog razvoja koji može reći jer je to državni interes da se primjerice 50 kilometara od Splita ili 28 kilometara od Rijeke na nekoj lokaciji to može raditi, istraživati i eventualno kasnije i eksploatirati. Dakle to je po meni procedura. Da ne bismo došli ovo što kolega Bulj govori da ne znamo jeli interes jedan ili drugi, jeli to opravdano ili nije. Pretpostavka tom prostornom plana jest strateška procjena utjecaja na okoliš kojom ako se sjećam, to sam čitao, je već u svibnju prošle godine pokrenulo ministarstvo s ciljem da se izradi strateška procjena utjecaja na okoliš koja će biti podloga za izradu državnog prostornog plana koji bi onda trebao po meni ne samo obuhvaćati kopneni, ja sam bio protiv toga tada, ne samo kopneni dio prostora nego kompletni prostor RH uključujući i ZERP na kojemu Hrvatska ima suverena prava. Dakle, državni plan prostornog razvoja treba odgovoriti na pitanje, smije li se, može li se, isplativo je, jeli to u skladu s visokom razinom kriterija za očuvanje okoliša bilo kopnenog, bilo morskog, može li se na nekoj lokaciji, jeli to opravdanost s ciljem očuvanja morskog okoliša ako govorimo o ovom zakonu, postavljati određene platforme. To je pretpostavka i za prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije, tu kod mene nema dvojbe. Ja nisam, struka će reći do kraja što je, o tome će se izjasniti ministarstvo, ja nisam da se može u bilo kojoj županiji formirati bilo kakvo novo polje ako nije to u skladu s državnim planom prostornog razvoja, i ako za to nije rađena strateška procjena utjecaja na okoliš za taj državni prostorni plan, a po potrebi vjerojatno i za samu mikrolokaciju na kojoj se to polje odnosi. Ja sam tu bezrezervan od prvoga dana i 2015. i danas na istom stajalištu i tada sam se protivio i davao sam za pravo gospođi Mrak Taritaš koja nije do tada u tom svom stavu ustrajavala iako je potpisala da se istraživanje i eksploatacija ugljikovodika može vršiti samo u ZERP-u, a nikako u teritorijalnom moru s pravom je tada ona potpisala, ali kažem Vlada je svejedno nije previše uvažila to njeno mišljenje, krenula u taj postupak. To je jedna razina. Druga razina je činjenica da je ZERP, i to želim reći, da je ZERP iznimno sredstvo kojim kada je u pitanju ribarstvo i kada je u pitanju ekologija, a što je državi u ovom trenutku vrlo veliki aparat,

ili je proglasila ZERP, iste elemente kao priobalna matična državama imamo u slučaju bilo kakve, bilo kakvog onečišćenja manjeg ili većeg država se može naplatiti, to kontrolirati, obeštetiti svoje, obeštetiti se ako je došlo do nekog onečišćenja, prema tome tu sada plakati za IGP-om promašeno jer sve što imamo, sve što imamo u gospodarskom pojasu kad je u pitanju ekološki aspekt gospodarskog pojasa imamo i u ZERP-u i kad je ribarenje u pitanju sve što ima, sve te sastavnice gospodarskog pojasa ima i ZERP, jedino što nema ZERP, to sam 100 puta rekao, a to je, to je korištenje, korištenje energije iz gibanja mora, plime i oseke što na ovim prostorima gdje mi imamo to još, mislim ni tehnološki nije moguće, pa prema tome tu mi se čini da plačemo više nego što bi trebali da bi možda bili zadovoljniji u srcu da smo možda proglasili IGP mogu prihvatiti, ali s ekonomskih gospodarskih interesa RH ništa ne gubi u ovom trenutku sa ovakvom mogućnošću izgradnje umjetnih otoka i korištenja energije iz mora nema ništa tu RH, RH ne gubi. Pitali ste me i to, to ću vam odgovoriti i za, i za plutajući LNG terminal, koliko ja imam informaciju, LNG terminal nije protivan prostorno planskom dokumentu Primorsko-goranske županije, niti općine Omištalj, on se tretira prvom fazom izgradnje terminala i u tom smislu jest ishođena lokacijska dozvola, da je u skladu, da nije u skladu iako je Upravni sud to rušio, ako ćemo politikom promatrati one koji djeluju kroz sustav uprava lokalnih, područnih ili državnih, izdaju neki dokument, izdaju lokacijsku dozvolu koja je suprotna prostorno planskom dokumentu, vjerojatno bi Upravni sud u prvom i drugom stupnju postupio, koliko ja imam informacije lokacijska dozvola je izdana jer se smatra prvom fazom, prvom fazom iz razloga što se drži da taj kopneni terminal u financijskom smislu s kapacitetima koji bi bili zakupljeni nije, nije opravdan i to bi bila prva faza koja se naslanja na vrlo, vrlo veliki broj sličnih LNG terminala u svijetu koji govore o opravdanosti u ovakvim kapacitetima izgradnje LNG terminala. I druga stvar, upravo uvažavajući stav općine Omišalj promijenjen je način kontrole regasifikacije na način da neće biti elektro …/Govornik se protiv obraštanja nego, nego upravo na zahtjev općine Omišalj bi se išlo sa mehaničkim uklanjanjem obraštanja koje nastaju kad more prolazi kroz cjevovode koji utopljavaju, utopljavaju sami, sami ukapljeni plin odnosno tekući plin. Prema tome, ono što se s te strane tiče, držim da je postupkom utvrđeno pravilno, različiti su pristupi, je li ovaj bolji ili, ili kopneni, ja nisam tu stručnjak u toj mjeri, ali što se tiče poštivanja …/Upadica: Vrijeme/…prostorno planskih dokumenata i zahtjeva lokalne samouprave ja mislim da je to u najvećoj mjeri usvojeno.

zašto ste u ovom Saboru donosili poseban zakon koji se tiče LNG terminala, lex specialis takozvani nego da, onda vam on nije trebo, nego ste mogli u normalnoj proceduri ishodovat sve dozvole kako je išlo, ali to nažalost nije tako i vi znate da nije tako i vi ni sami ne govorite plutajući LNG terminal nego govorite prva faza, prva faza, čega, fiksnog, pa fiksni je u prostorno planskoj dokumentaciji, to je ono za što se i općina Omišalj i Primorsko-goranska županija zalagala cijelo vrijeme, a ovaj plutajući koji je vama, po vama privremeno rješenje prva faza u pravilu će ostat trajno, ali ni on nema nikakve gospodarske ni ekonomske opravdanosti jer se na natječaj za njegovu gradnju niko živ nije javio, niko živ se nije javio nego ste vi to onda kroz državne, državne firme naredili da se to mora radit, evo to je jedina istina. **Radin, Furio g. potpredsjedniče. Kolega Đujiću, nema lokacijske dozvole koja je izdana odnosno može se izdati, ali će se u proceduri preispitivanja njene pravomoćnosti to morati definirati, utvrditi i staviti van snage. Što se tiče lex specialisa, zašto smo, zašto je vaša Vlada kada ste vi bili, donijela Zakon o strateškim i investicijskim projektima, zašto ga je donijela, ako je, donijela ga je iz razloga kako bi za određene projekte koji su strateške naravi u RH, prokrčila put kroz ostale zakone koji na bilo koji način su u tom projektu važni s aspekta bilo Zakonu o pomorskom dobru, Zakonu o izvlaštenju, Zakonu o građevinskom zemljištu, Zakonu o prostornom uređenju, pomorskom dobru itd., kako bi se ubrzale određene procedure koje su se tadašnjoj Vladi činile da su prespore i da usporavaju rješavanje strateških projekata na isti način

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Kolega Bačić, dakle RH ima tradiciju prostornog planiranja koja nije od jučer, bazično se mi baziramo na PPH, to je bio prostorni plan neke druge RH i ovo što je bila ideja državnog prostornog plana je zapravo bila ideja da država zna što hoće, prostorni plan je morao biti prostorni plan države, iz njeg se mora isčitati u kojem smislu se razvija gospodarstvo neke države i prije 10.g. i prije 5 i danas i dalje. A kad je riječ o Jadranu, ja sam nedavno čula podatak koji onako, ostala sam malo iznenađena, al je logično, kaže Jadran je najhladnije more Mediterana, što je logično kad malo gledate geografski, al u Jadranu ono što bi trebalo biti majka svega je strateška procjena utjecaja na okoliš, da uopće vidimo kolko je danas to potrošeno, što se nalazi i kolko su tu kapaciteti koje Jadran uopće trpi. Odgovor gospodin Đujić. utvrdili smo ga, on će promijeniti neke druge dokumente koji su na snazi. Osnova za njegovo donošenje mora biti strateška procjena utjecaja na okoliš koja će propisati je li neka viđenja, projekte, programe koje hrvatske vlade ili hrvatska politika, hrvatsko društvo traži mogu na nekom prostoru opstati ili ne usprkos našim zahtjevima, željama, promišljanjima da bi tamo neku gospodarsku djelatnost trebalo napraviti. A što se, a tu smo suglasni, to tu smo suglasni, to ja sam i tada to prije 4 godine zagovarao i sada zagovaram i isti sam tu. A što se tiče ovog drugog dijela, dapače nema zahvata u Jadranu nikakvog bez strateške procjene utjecaja na okoliš. To mora biti sveto pismo pri istupu bilo djelatnosti na Hvala lijepa. Idemo dalje sa pojedinačnim raspravama, sada je na redu gospodin Ivan Pernar. **Pernar, Ivan (SIP)** Poštovanje uvaženi predsjedavajući. Nemam lošu namjeru želim samo ukazati na to da u isto vrijeme dok se u saboru raspravlja o istraživanju ugljikovodika, mi imamo vrlo ozbiljne probleme ne samo u Splitu nego u ovom slučaju vidimo i u Međimurju. Jedan mladi čovjek poslao mi i rekao je, naslov kaže mora li netko izgubiti glavu. Kaže Kotoriba je veliko mjesto u Međimorju na samoj granici s Mađarskom, gdje živi više od 3.000 stanovnika, od čega je po službenom popisu iz 2011. godine 300-tinjak pripadnika romske nacionalne manjine. Veći dio njih živi u romskom naselju na samom ulazu u mjesto. Dok su se neki od njih izdvojili i kupili kuće u Kotoribi. U posljednjih nekoliko mjeseci u Kotoribi se zaredalo s incidentima i napadima na mještane od strane pojedinih pripadnika romske nacionalne manjine. Kronološki gledano početkom studenog prošlog godine odrasli muškarac je udario i onesvijestio dječaka 13 godina u samom sjedištu mjesta, a napadnut je i djelatnik kladionice jer je odbio uplatu izvan radnog vremena. Sredinom prosinca do nemilih scena došlo je i na vlaku gdje je 21-godišnjak pokušao napasti konduktera. Događaj koji je najviše potresao mještane bio je pohod trojice mladića po trgovinama, jednom ugostiteljskom objektu gdje su redom prijetili i krali, a prema riječima svjedoka tog je dana uoči Božića bilo i pucnjave iz pištolja što je potvrdio i sam predsjednik vijeća romske nacionalne manjine općine Kotoriba. Uz sve ovo česte su provale i krađe u kućama i trgovinama koje građani više i ne prijavljuju revoltirani time što se ili ne pronađe krivac, ako se i pronađe nemoguće je naplatiti štetu. Članovi mjesnih udruga gube volju za radom jer se u njihove prostorije provaljuje gotovo svaki mjesec. Mještani Kotoribe pokrenuli su peticiju s ciljem da policija u Kotoribi ponovno bude 24 sata dnevno jer se mještani osjećaju nesigurno. Peticija je pokrenuta nakon događaja od prije nekoliko dana kad je u kafiću od strane dvojice pripadnika romske nacionalne manjine napadnut konobar kojeg su tukli pepeljarama, a kasnije je zatražio pomoć u mjesnoj ispostavi hitne pomoći gdje je opet napadnut od strane tih istih ljudi. Tamo se branio upotrebom pepper spreja za što je revno kažnjen s nekoliko tisuća kuna. Policijska zgrada u Kotoribi postoji, ali se gotovo i ne koristi jer policija povremeno dođe u mjesto. Želja mještana je da jedna policijska patrola uvijek bude u Kotoribi kako bi se barem malo povećala sigurnost za sve koji ondje žive, a svakodnevno trpe teror pojedinih pripadnika romske nacionalne manjine koji su sve bahatije agresivni, a nitko ništa ne poduzima. Kaže, građani se više ne osjećaju sigurno, a nitko ne reagira poduzmite nešto hitno. Htio bi reći da ja … **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospodine Perner, ja sam, vi ste rekli nemate loše namjere, niti ja ih nemam, vi ste totalno izvan Poslovnika jer ste izvan teme i točno izričito se kaže, pročitali ste, svi oni koji su slušali, svima je jasno. Možemo sada prekinuti, ja bih vas molimo, nemojte gledati sat, vi već 5 minuta govorite više od onoga što ste trebali, ali međutim ja sam vam dao tu mogućnost zato što želimo biti tolerantni. Jel možemo zaključiti sada? Vi ste pročitali cijeli taj dio. Dajem vam pravo još na jednu završnu rečenicu. Gospodine Radin hvala vam puno. Kada bi ove točke bile na dnevnom redu tj. tema …/Upadica: Je slažem se s vama …/… ja bi onda vrlo rado u sklopu te točke govorio, ali nažalost ova tema nikad nije u saboru došla na raspravu. **Radin,

Treba više policije staviti u Kotoribi i druga stvar predložit ću izmjene Kaznenog zakona da se za nanošenje teških tjelesnih ozljeda povećaju kazne sa 6 mjeseci do 5 godina, na 5 godina do 15 godina jer trenutne kazne su nažalost stimulativne za one koji se bave kriminalom i jednostavno se ne kažnjava adekvatno. A što se tiče ove točke dnevnog reda vidjeli smo da A ako imate namjeru govorit o ovoj točki …/nerazumljivo/… da onda ja vam dajem svo pravo ovoga svijeta. Izvolite, izvolite. (SIP)** Htio bih reći da sukob između HDZ-a i SDP-a uopće nje oko toga treba li raditi plutajući LNG terminal na Krku, sukob je zapravo oko toga treba li on biti fiksni ili plutajući, ali jasno je da kakav god on bio da je taj plin koji će se preko njega uvoziti skuplji od onoga kojeg trenutno primamo cjevovodom. Gradnju južnog toka odnosno u konačnici turskog toka cjevovodni plin će dodatno pojeftiniti i ja jednostavno ne vidim smisao izgradnje LNG terminala i smatram da se radi o pogrešnoj odluci naše Vlade i smatram da ona proizlazi iz sluganskog odnosa dvije vodeće stranke u Hrvatskoj spram američke vlade. Eto, hvala vam.

dobro, dobro. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom. Tema je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika pa ću ja zaista se vratiti na temu i govoriti o tome što je kroz ove izmjene i dopune zakona, što je predviđeno i što uopće istraživanje i eksploatacija ugljikovodika znači. Za vrijeme kad mi ovdje raspravljamo odnosno već i jučer i prekjučer je konferencija bila u Davosu koja je ostala, u, pod, tim velikim plaštom klimatskih promjena gdje je g. Trump govori o tome da klimatskih promjena nema, odnosno umanjuje im značaj, a s druge strane ima zaista žestoki aktivizam koji inzistira odnosno govori o tome da prilagodba klimatskim promjenama je apsolutno nužna, čak štoviše da se i pojedine aktivnosti trebaju zatvoriti, odnosno ograničiti. U kontekstu tih ekstremnih stavova, mi bi rekli, nema više niti istraživanja, niti eksploatacije ugljikovodika u Jadranu u smislu prilagodbe klimatskim promjenama, to sve zajedno moramo napustiti i završiti priču, ali tu čovjek treba biti realan. Dakle tu se čovjek treba kretati u realnim okvirima. Taj ekstremizam, ekstremni stavovi vezani uz uopće uz eksploataciju svih ugljikovodika i svega ostalog, taj ekstremni stav je dobar jer na taj način zapravo potiče ljude da razmišljaju o tome, da se naprave pojedini, da se napravi strategija, da se naprave pojedini akcijski planovi. Mi u Hrvatskoj vrlo

osjetljivosti prostora i načina koji je. U tom kontekstu, nama se čini, odnosno i meni, sad govorim, iako sam htjela u ime kluba, ali nešto drugo govorim pojedinačno, da se ovakav, da bude ovakva izmjene i dopune zakona iz razloga što se ovim osiguravaju još dodatni, ja bih rekla osigurači vezano uz istraživanje i eksploataciju i havarije koje tu mogu nastati. Dakle, ovdje se govori o obvezama odnosno pojačana su obveza onom koji istražuje ili eksploatira i način na koji će se kontrolirati. Ako se ne varam, a ne varam se, to je bio jedan pilot projekt kojim se je, kojim je komisija EU ukazala na činjenicu da rješenje koje je bilo u postojećem zakonu nije dobro nego se treba to rješenje prilagoditi uvjetima da ne može biti kadija kadija te tuži i kadija te sudi, dakle da postoji jedno tijelo koje će onda u tom smislu voditi računa. I tu govori u prilog Hrvatskoj koja vodi računa o osjetljivosti prostora, koja vodi računa da mora živjeti u datim okvirima, mi ne možemo biti zemlja koja će služiti za ogled svim drugima, kako imamo, ne znam, samo se bavimo čistim bavimo čistim poslovima, ne možete to služiti i ne možete to raditi i jednostavno morate biti svjesni i činjenice u kojoj je. Ono što sam govorila u replici g. Bačiću, a govorit ću vezano i uz dokumente prostornog uređenja. Postoji sektorsko planiranje i postoje integralno planiranje. Sektorsko planiranje se bazira na tome da svaki sektor planiraju svoj sektor točno onako kako treba, a integralno da vodite računa o svemu. Ja se uvijek zalažem za o tome da se vodi računa o svemu i sad dolazite do istraživanja i eksploatacija. Između istraživanje i eksploatacije postoji razlika. možete istraživati, dakle vi istražujete da uopće vidite da li tu postoje nekakvi kapaciteti ili da li ima osnova za eksploataciju. Dakle, to može biti puno širi prostor na kojem vi možete istraživati, puno uži prostor na koji možete eksploatirati i tu dolazimo do dokumenata prostornog uređenja i hijerarhije. Hrvatska ima dugu tradiciju prostornog planiranja, ona nije od jučer, ona se bazira na nekim planovima iz nekog bivšeg doba, često spominjem PPH ili prostorni plan RH, da sad tu ne izazivam i ne kažem kakva je ona bila, to je bio temeljni dokument. Iz tog dokumenta se je čitalo kako se Hrvatska misli razvijati, kako si misli gospodarstvo razvijati, što je važnije, razvoj cesta ili razvoj željeznica. Mi smo prelaskom u jedan drugi sustav, malo odustali od svega toga, prebacili smo to na prostorne planove županija i prostorne planove jedinica lokalne samouprave koje smo imali, prije ih je bilo 115, a sad ih je 556 i 556 i plus tih 20 prostornih planova županije i ono što nam je neophodno, nam je neophodno i u ovom smislu, državni prostorni plan, ali u smislu kad govorimo o eksploataciji ugljikovodika, mi razmišljamo o, dakle ovdje govorimo odobalno, dakle u Jadranu, nemamo gdje drugdje. Mi o Jadranskom moru razmišljamo kao o jednom ozbiljnom moru. U kontekstu Mediterana, mi smo jedan zaljev i to treba razmišljati tako da ne kažem u kontekstu svih drugih mora i ono što bi bilo u ovom času presudno bi bilo napraviti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, ali ne za jedan zahvat, da se vidi koliki je taj kapacitet Jadrana. Dakle jer Jadransko more koristi Italija, koristimo mi, koristi Crna Gora, koristi Albanija, dakle, tu imamo nekoliko i točno, dakle već neke podatke i imamo i točno znamo kako struje. Znamo gdje je Jadransko more pliće ili dublje, ali kroz tu procjenu Jadranskog mora bi bila i eksploatacija ugljikovodika jer s jedne strane Jadranskog mora su vam stvarno popikani svi stupovi, Italija to koristi i to bogato da bogato ne možete biti. Naravno iz nekog drugog vremena kad je odnos prema prostoru, prema okolišu, prema klimatskim promjenama bio znatno drugačiji nego je danas i dobro je da se kontrolira i sve ostalo, ali je to, kroz tu stratešku procjenu utjecaja na okoliš, mi bi trebali vidjeti koliko marina trpi u Jadranskom moru, koliko se trpi izgrađenost duž obalne linije. Dakle niz stvari. I to je nešto što bi se trebalo dati odgovor i što bi trebalo biti preduvjet za državni prostorni plan. Državnog prostornog plana naravno nema, radi se, vidjet ćemo gdje će to biti, za to vrijeme mi, čim je u ovom Saboru rasprava o ugljikovodicima, ona naravno uvijek izaziva i malo vraćanje u stare stvari ali ne treba se vraćati, treba biti u kontekstu u kojem je. Mi živimo u doba kada se EU proglasila uopće i govorimo o green dealu, govorimo o novim poslovima, govorimo o prilagodbama klimatskih promjena, govorimo da je krizno stanje, govorimo da male zemlje nemaju alibi i ovaj zakon treba gledati u kontekstu svega toga. Kontekst je slijedeći. Da smo se mi odlučili za istraživanja a onda i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu. Koliko je to realno i koliko će to bit, pokazat će vrijeme a ovaj zakon nakon pilo projekt kojeg smo imali, zapravo daje odgovor da se osiguramo da ako dođe bilokakva havarija i bilo šta, da znamo kako kako ćemo postupati jer to zapravo bez obzira što on izaziva raspravu koja ide vezano uz eksploataciju odnosno uopće uz istraživanje kasnije eksploataciju ugljikovodika, ovo je u konačnici jedna tehnička mjera kako osigurati i steći uvjete ako se nešto desi, kako se treba postupati. Naravno da je bio pilot projekt na naš zakon jer su već neka iskustva u nekim drugim morima bila dovoljno da odete na sjeverna mora i da vidite kako to izgleda, dakle ono nije ni približno morima Mediterana. Mora Mediterana imaju svoju opću posve drugačiju ekološku priču stoga mi ćemo u prvom čitanju podržati ovaj zakon, mislimo da je on na određeni način dao odgovore a vidjet ćemo kako će to biti u praksi. Da li mi ćemo imati i tu ću završiti, problem kad uspostavimo te sve sustave kontrole, ko što radi, pitanje da li ćemo imati i dovoljno ljudi koji će to moći raditi a da pritom nisu u sukobu interesa jer oni koji ovo rade ne mogu se baviti eksploatacijom, ne mogu se baviti nečim drugim, pitanje je, bilo bi dobro napraviti provjeru da li mi imamo dovoljno ljudi koji će biti u stanju to radit a da nekog ne dovedete u neki nepriličan odnos ili položaj. Hvala lijepo. Nemamo nikakvih replika i sada će državni tajnik, g. Ivo Milatić u ime predlagatelja imati završnu riječ, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i zastupnici na ovoj iscrpnoj raspravi. Ono što nam pričinja zadovoljstvo je to da u načelu su svi klubovi i svi diskutanti podržali ovaj zakon koji ide stvarno u cilju što veće sigurnosti i što što kvalitetnije zaštite okoliša jer smo svi svjesni toga da neovisno o tome što je turizam prevažna grana našeg gospodarstva, da je jednostavno priroda najvažnija grana, najvažnija od svega toga i da mi ovdje koji živimo moramo sami sebe sačuvati. Ne mogu se oteti dojmu da se rasprava ustvari više vodila na temu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika nego o meritumu stvari ko što je ovaj zakon ovdje, s čime se on bavi, ono što je bitno napomenuti obzirom da je g. Bulj ovdje iznio dramatične situacije oko prostornog plana u županiji Splitsko-dalmatinskoj, nije to nikakva drama. Radi se o slijedećem, županija Splitsko-dalmatinska je predložila istražna polja sukladno okvirnom planu i programu istraživanja i eksploataciji ugljikovodika na Jadranu koji je još donesen 2015. g., moja je pretpostavka, nisam detaljno ušao u plan ali pretpostavljam da je tako, isto sukladno tom planu i programu, jasno je rečeno da se istraživanje ne smije vršiti na udaljenosti od 10-ak i više 6 više 6 nautičkih milja od linije otoka ili obale ili od zaštićenog područja, a da se eksploatacija ne smije vršiti 15 km od crte zaštićenog područja ili od zadnjeg otoka ili od obalne crte. Znači da ustvari ovdje cijelo vrijeme pričamo o eventualnom budućem istraživanju koje bi se događalo ustvari u otvorenom moru, pitanje kopna,

ali da ja sada tu ne prejudiciram stvar oko županijskog prostornog plana, sigurno je da će službe zadužene za to i u našem ministarstvu i u Ministarstvu prostornog uređenja, to napraviti i jasno, o tome se očituje. Apsolutno se slažem i sa diskusijom g. Bačića i svih vas i posebno vas sada na kraju, gđo. Taritaš, da je jednostavno prostorni plan osnova osnova cijele priče i da njega treba ugraditi sve ovo što mislimo napraviti i ono što je jako bitno, da smo mi uvjereni da ovaj zakon doprinosi tome i da prostorni planovi budu bolji zato što je uveo maksimalne standarde zaštite. Što se tiče i mikrosolara već kad sam na govornici, ipak moram se osvrnuti na stalno ponavljanje g. Bulja o mikrosolarima, cijenjeni dom bi trebao, vjerovatno zna a evo za radi hrvatske javnosti, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je imao natječaj za mikrosolare hrvatskih građana i koji se nije, sredstva se nisu sva iskoristila. Znači negdje 80% sredstava se iskoristilo jer nije bilo dovoljnog interesa a poticaji od strane fonda su se kretali i do 80% na posebna državna područja. Znači, zabrinutost g. Bulja je okej, to je njegovo pravo ali evo mi očekujemo da će u idućoj godini ta zainteresiranost građana bit sve veća i da će to ići svojim putem kako je najvažnije da smo i krenuli i sa tim djelom, da su građani za samoopskrbu u mogućnosti dobiti ozbiljne države potpore za napraviti svoju malu mikroelektranu koja bi pomogla u njihovom kućnom budžetu da se trošak struje sveo otprilike na nekih 30-ak posto. G. Pernar se tu referirao i na LNG terminal i južni tok, jednostavno to su dvije stvari koje se ne mogu gledati jednoznačno, LNG terminal je nešto što možemo napraviti sada, što je praktično u izradi i što će vrlo biti brzo gotovo. Evo ja sam na ovom položaju već 2,5 g. i pokušavamo tu zajedničku tvrtku za izgradnju IAP odnosno Jadransko-jonskog plinovoda napraviti, nadam se da će evo ovih dana to konačno biti gotovo, zadnji su i Crnogorci koji još imaju nekakve dileme oko svega toga, znači evo ide treći sastanak u Baku i mi smo sada u situaciji da jednostavno ta tvrtka će polako se osnovati. Nije to tek tako reći idemo napraviti plinovod sa juga, vi morate znati da taj plinovod je 500 km, od tih 500 km, 249 km je na hrvatskog teritoriju, to nije šala, to su ozbiljni novci i to jednostavno je nešto što je proces koji će trajati, LNG je situacija koja se relativno brzo i daje dodatnu sigurnost Hrvatskoj da ima alternativni pravac i da se zaštititi u cjenovnom smislu i u sigurnosnom smislu. Mi ćemo sve ove rasprave razmotriti i na kraju, apsolutno se i slažem s tezom da turizam je dobro da je on već skoro 20% BDP-a ali i da ostale djelatnosti treba razvijati a energetika u cijeloj priči je ne važna nego usudio bi se reći i prevažna. Zalud je nama govoriti kako nam je veliki turizam ako nam u pikovima turističke sezone kada trebamo struju, ucjenjuju nas oni koji nam uvoze struju za ogromne iznose po 100, 120 eura po megavatu, onda bi ja vas pitao koji je tu interes države da mi te silne novce dajemo na takav uvoz ako bismo u Hrvatskoj mogli osigurati energente koji bi eventualno mogli i kroz plinske elektrane kao sisteme uravnoteženja za obnovljive izvore koji su svakim danom sve veći, peglati one nedostatke a ne uvoziti? Znači kao što je rečeno, ta cijela priča je višeznačna, nije to tako jednostavno reći zašto nije ovo, zašto nije ono, ja isto tako mogu g. Bulja pitat kako da je Sinjsko polje zapušteno a tako je blizu jednog tržišta a to je grad Split ali to su očito preteške teme i to je jednostavno nešto što će se rješavati kasnije a kad je u pitanju odobalno istraživanje, uvjereni smo da je ovaj zakon dobro rješenje i razmotrit ćemo ovo još što je g. Bačić u ime kluba rekao za ZERP, kako stojimo sa eventualno EU regulativom da tu ne bismo sebi izazvali možda neki novi ali ako je to moguće, apsolutno mi kao ministarstvo mislim da bi to bilo u redu. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Uspjeli ste imat završnu riječ bez replika. Ja onda, meni preostaje samo da kažem da zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, ionako ćemo imati još jednu raspravu o tome ubrzo, ja mislim, jel da? Drugo čitanje će biti brzo, jel

sa prvom točkom dnevnog reda koja glasi Konačni prijedloga Zakona o privatnoj zaštiti. reći ću vam samo još dvije točke koje su planirane, to vam reć jer to znam. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima u prvom čitanju i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina. Hvala lijepa i vidimo se sutra.